Шановні колеги, будь ласка, підготуйтеся до реєстрації. (Шум

Я і так бачу, що Урбанський є.

Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтеся до реєстрації.

У залі зареєстровано 287 народних депутатів України. Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую відкритим. Шановні колеги! Несторе Івановичу, ви не відходьте, хай люди бачать своїх героїв, кому вони будуть завдячувати 30-хвилинній перерві. Шановні колеги, "Опозиційна платформа – За життя" та…? а хто ще бере? А, Батенко Тарас Іванович, "За майбутнє", наполягають на перерві 30 хвилин з проханням зібратися у моєму кабінеті.

Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до роботи. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення (реєстраційний номер 2296). Прошу запросити народних депутатів до зали. Це питання пропонується розглянути за скороченою процедурою.

Доброго дня, шановні колеги, вашій увазі пропонується законопроект номер 2296, який спрямований на збереження нашого екологічного середовища, тому що станом на сьогодні в атмосферу виділяється щороку понад 17 мільйонів тонн шкідливих речовин. За цим показником Україна вже не один рік є серед лідерів і як наслідок – це призводить до цілого ряду шкідливих хвороб. Ми в своєму законопроекті пропонуємо дві ключові позиції, які дозволять зменшити викиди в атмосферне повітря, особливо в пікові години у великих містах, таких як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця, Кривий Ріг, Тернопіль, Хмельницький, Полтава, Херсон та інші. Ми орієнтуємося на захист природного середовища саме у великих містах, понад 250 тисяч населення, тому що в пікові години викиди в атмосферу є найвищими. Тому нами як авторами законопроекту запропоновані дві ключові позиції. Перша запровадити тимчасове обмеження дорожнього руху вантажних автомобілів з повною масою 8 тонн територією міст чисельністю населення 250 і більше тисяч осіб з 6 до 11 години ранку і з 17 до 21 години увечері. І друге – зобов'язати органи місцевого самоврядування вживати заходи щодо недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів шумів та інших шкідливих викидів в населених пунктах. Я прошу вас усіх звернути увагу на те, що цей закон є поза політикою. Ми не говоримо про те, що він має інтерес в якихось політичних силах. Це інтерес кожного з нас, це інтерес здорового українця, це інтерес здоров'я наших дітей. Дякую. Дякую. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцькому Михайлу Борисовичу. Шановний головуючий, шановні колеги! Комітет 13 листопада розглянув на своєму засіданні проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення (реєстраційний номер 2296) та вважає, що проблема, на врегулювання якої він спрямований, є вкрай актуальною. Цей законопроект був підтриманий всіма членами комітету одностайно. Водночас комітет погоджується із зауваженнями наших колег з Комітету з питань транспорту та інфраструктури щодо доцільності перенесення запропонованих законопроектом змін в частині обмеження дорожнього руху вантажних автомобілів до Закону України "Про дорожній рух". Комітет пропонує при доопрацюванні законопроекту до другого читання вилучити зміни до статей 6, 47 та 48 Закону України "Про автомобільний транспорт" та перенести їх у Закон України "Про дорожній рух", доповнивши його новою статтею 26-2 щодо відповідних обмежень дорожнього руху вантажних автомобілів у населених пунктах. Крім того, ми вважаємо, що варто надати право органам місцевого самоврядування великих міст можливість змінювати часові періоди обмеження дорожнього руху, встановлювати більш жорсткі вимоги щодо ваги вантажного транспорту (засобу) навіть менше 8 тисяч а також дозволити органам місцевого самоврядування усіх міст незалежно від чисельності населення встановлювати своїм рішенням інші тимчасові обмеження дорожнього руху. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування ухвалив рішення за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект 2296 за основу з врахуванням необхідності внесення відповідних змін до Закону України "Про дорожній рух", що не були предметом розгляду, і відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Також комітет рекомендує Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 116 України скоротити наполовину строк подання зауважень і пропозицій суб'єктів права… Дякую. Шановні колеги, необхідне обговорення цього питання? Запишіть: два – за, два – проти - по фракціям.

Шановні колеги, ось в мене, між іншим, міжнародний індекс ефективності в боротьбі з кліматичними змінами від Greenpeace, і Україна тут непогано, ми знаходимось на 17 місці, вище від Франції і багатьох інших країн, Росія - на 52-у, щоб було зрозуміло. Тепер щодо цього закону. Ми всі турбуємось за екологію, і тут є багато нормальних норм, які рекомендують органам місцевого самоврядування більше про неї дбати. І органи місцевого самоврядування і так мають таку можливість. Але що пропонує закон? Не пускати в міста в певні години будь-які вантажівки, бо більше 8 тон – це будь-яка вантажівка. Не від вантажівок забруднюється повітря, бо ми тут голосуємо за двигуни другого стандарту, старі, коли голосуємо за ввіз старих машин, які є основними забруднювачами повітря, але блокуємо роботу наших підприємств. В нас і так люди виїжджають. Люди, які живуть на певних дорогах, будуть чути в себе ці вантажівки вночі, бо вони все одно в місто заїдуть, а люди, які працюють на підприємствах, повинні будуть виходити вночі на роботу. В нас така прекрасна економічна ситуація! Екологи, які вивчали цей закон і екологічні громадські організації дивуються, тому що до захисту екології цей законопроект, чесно кажучи, не має відношення. Він є абсолютно популістським, бо жодних розрахунків, що вантажівки зранку і ввечері не можуть заїжджати в місто і що це шкодить екології, немає. Натомість, якщо дійсно шкодить, органи місцевого самоврядування і зараз мають право обмежувати такий в'їзд в тих містах, де це шкодить. Тому, підтримуючи позитивні ініціативи авторів, ми будемо утримуватися при голосуванні за цей, вибачте, популістській законопроект. Дякую.

Кирил Нестеренко, 26 округ, місто Дніпро. Шановні колеги, шановний головуючий! Автори законодавчої ініціативи піднімають напрочуд важливу тему, а саме: зниження рівня забруднення атмосферного повітря. На нашому екологічному комітеті не раз піднімалося питання забруднення повітря. І до вивчення цієї проблеми, я був впевнений, що наше довкілля перебуває у більш кращому становищі. Але дві третини нашого населення знаходиться на території, де атмосферне повітря є небезпечним для здоров'я людей. В Україні склалася дивна ситуація: промислове виробництво спадає, а рівень забруднення повітря залишається стабільно високим. Автомобільний транспорт, насамперед той, що не відповідає жодним екологічним стандартам, як і заводи, є одним з основних джерел шкідливих викидів. Найбільше від цього страждають великі міста. Тому прошу підтримати ініціативу наших колег щодо зменшення часу перебування вантажних автомобілів у великих містах. Дякую за увагу.

що цей законопроект складається з півтори сторінки. В той час, як висновки ГНЕУ, негативні, складаються з чотирьох сторінок. Будь ласка, перестаньте займатися законодавчим спамом і витрачати наш час, тому що 95

про екологію і про здоров'я нації, будь ласка, перше - очищуємо воду, приймаємо законодавство; переходимо на "А-6" "А-6" машини, а не на старі машини "А-2" і узаконюємо євробляхи, а також приймаємо інші необхідні законопроекти. І залучаємо гроші в Україну, щоби люди мали собі можливість купити дорогі машини і їздити, і кращі квартири. Перестаньте займатись законодавчим спамом.

Ви пропонуєте нам проголосувати за начебто поліпшення екології, заборонити пускати в обласні центри великовантажні машини, середньовантажні транспортні засоби. забороняєте в'їзд в міста великих машин через привід, що начебто ми так боремося з шумами в містах. А якщо ми їх вночі будемо пускати, то, ви думаєте, від того в місті буде тихіше? Та ні. Тобто немає логіки в цьому законопроекті. Більш того, це значить, що всі торгівельні мережі, всі, хто сьогодні снабжаються повністю, супермаркети, кафе і так далі, вони вимушені будуть вночі виводити людей для прийомки товарів. То хто вам після цього подякує? вантажних автомобілів заїжджає, щоби забезпечити функціонування торгівельних мереж, кафе, ресторанів і так далі. Ви їм забороняєте в'їзд, бо буде шумно вдень. А вночі вони будуть заїжджати, будемо виводити на роботу тисячі людей, щоби приймати товар і так далі, то шумно не буде. Тому давайте закінчувати цей популізм. Давайте зупиняти оцей законодавчий спам і думати про те, що ми голосуємо. Я закликаю всіх депутатів уважно читати, що написано. Бо під приводом начебто боротьби за екологію робляться інколи просто дурниці, які не мають нічого спільного з реальним життям. Дякую. І закликаю всіх утриматися або проголосувати - проти. Дякую. "Батьківщина", Крулько Іван Іванович, хвилина з мотивів. Після цього Колтунович, хвилина з мотивів. І переходимо до голосування. Шановні колеги, запросіть народних депутатів до зали. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". От, ви знаєте, якщо ми говоримо про законодавчу роботу, то у законодавчому процесі ніколи кількість не переходить в якість, кількість продукує хаос. І те, що, дійсно, всі колеги, які сьогодні виступали з приводу законопроекту, який стосується питання, яке не є питанням парламенту взагалі… Це не наша функція – визначати, в яке місто чи в село і коли повинні в'їжджати автомобілі, це не наша функція, це питання, які повинні вирішувати органи місцевого самоврядування на місцях. Якщо ми хочемо мати нормальні робочі і адекватні громади, то нам потрібно давати ті питання, які вони самі можуть вирішити, вирішувати їм на місцях, а найголовніше, давайте їм дамо реальні ресурси, кошти, якими вони будуть розпоряджатися і розвивати наші населені пункти, тоді в Україні буде більше порядку. А чим менше Верховна Рада буде законів приймати, тим краще буде для країни, тому що я дивлюся на якість тих законів, які ми приймаємо. Дякую. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, я якраз хотів би виступити в підтримку даного проекту закону, оскільки питання, яке на сьогоднішній день розглядається, є надзвичайно важливим, особливо у великих містах, і поясню чому. Тому що на сьогоднішній день колеги наші згадують, да, у нас, дійсно, є необхідність імплементації директив Європейського Союзу щодо екологізації та раціонального використання природних ресурсів, дійсно, необхідно впроваджувати європейські технічні регламенти регламенти і стандарти щодо охорони навколишнього природного середовища. Але це лише сьогодні пропонується один із механізмів щодо досягнення тієї кінцевої мети. Безумовно, стимулювання впровадження електромобілів "Євро-6", те, що сьогодні було сказано щодо підприємств-забруднювачів і багато інших моментів, вони є актуальними, але, на наш погляд, на сьогоднішній день необхідно робити перший крок, і ми готові його зробити для того, щоб у нас знизити навантаження на здоров'я і на онкологічні захворювання, які сьогодні виникають у містах, у великих містах, і це все відображається на наших дітях. Я дякую за увагу. І буду також підтримувати даний проект закону. І переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів.

Сергій Шахов, Луганщина, група "Довіра". Шановні колеги, техногенна та екологічна катастрофа зашкалює в нашій державі. Буквально на днях ми проводили засідання групи об'єднаної за техногенну та екологічну безпеку нашої держави в енергетично-паливному комплексні комплексні та транспорті України. Скажіть, будь ласка, ситуація, яка склалася за столом була напружена дуже, чому? Тому що 28 років, а навіть і більше, з Радянського Союзу, не модернізувалися наші підприємства. Повітря можна сьогодні прорізати ножем. До наших приймалень стоять десятки людей кожен день, захворілі на онкологію, а особливо діти. Сьогодні амбари заповнені повністю сміттям по 200 кілограмів на людину… Дякую, Сергій Володимирович. Дякую вам. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно зі статтею 116 Регламенту проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення (реєстраційний номер 2296). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-270 Рішення прийнято. і подачі пропозицій і правок та підготовки до другого читання, згідно частини другої статті 116 Регламенту, законопроект реєстраційний номер 2296. Прошу підтримати та проголосувати.

За-233 Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель, (реєстраційний номер 2280). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою, прошу підтримати та проголосувати. За-246 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Халімону Павлу Віталійовичу. Шановний головуючий, шановні народні депутати України! На ваш розгляд вноситься проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель (реєстраційний номер 2280) від 17.10.2019 року. Нагадую вам, що сьогодні планування використання земель в Україні здійснюється за допомогою двох видів документації: містобудівної і землевпорядної. І не завжди планування рішення визначені однією документацією, відповідають таким же рішення іншої документації. Цим законопроектом пропонується розробляти єдину, комплексну документацію, яка буде поширюватися на всю територію громади, як об'єднаної, так і звичайної, причому і планування буде використання території як в межах, так і за межами населених пунктів. В результаті після затвердження такої документації громада в повному обсязі здійснить планування своєї території і ніякої іншої документації розробляти буде не потрібно. Крім того, до Державного земельного кадастру будуть внесені всі відомості про обмеження використання земель, також цей проект закону надає власнику земельної ділянки право самостійно змінювати цільове призначення земельної ділянки в разі, якщо обраний вид цільового призначення узгоджується з функціональним призначенням території, визначеному у детальному плані території або в плані зонування. Інформація про обраний вид цільового призначення буде вноситись за його заявою до Державного земельного кадастру. Це не стосується земель оборони, земель природоохоронного, історико-культурного призначення, а в цих випадках буде необхідним погодження з Міністерством оборони чи урядом. Запропонований механізм є більш гнучким для власника земельної ділянки. Він сприятиме пожвавленню інвестиційної діяльності і знищить корупційну складову у питаннях зміни цільового призначення землі. З іншої сторони, такий механізм залишає органам місцевого самоврядування дієві важелі для управління відповідною територію. Прошу підтримати зазначений законопроект за основу. Дякую за увагу. Від комітету так само ви? Халімон Павло Віталійович також є представником комітету. Доповідайте. 17:29:30 ХАЛІМОН П.В. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні 13 листопада 2019 року розглянув проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель (реєстраційний номер 2280), внесений народними депутатами України Чорноморовим, Нагаєвським, Халімоном, Костюком, Сольським, Чайківським, Салійчуком, Тарасовим, Гайду, Гузенком, Шуляк і Кунаєвим. Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є врегулювання питань встановлення меж громад, комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох споріднених за змістом видів містобудівної документації та документації з землеустрою, унормування питань, пов'язаних з її затвердженням, унормування формування електронної картографічної основи для планування території, забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку із документацією з просторового планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення. Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України про землеустрій, про регулювання містобудівної діяльності та Державний земельний кадастр, про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, та суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. На думку авторів, прийняття законопроекту дозволить забезпечити сталий розвиток територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, удосконалити управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою, спростить виконання топографічних, геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування, сприятиме розвитку автоматизованих систем управління ресурсами, комплексному збереженню повноцінного життєвого середовища, дозволить забезпечити ефективне використання та охорону всіх земель у межах територій ОТГ, залучати інвесторів, задовольняти земельні потреби своїх громад та інше.

Пасічний Олександр Станіславович.

Бакунець Павло Андрійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Павло Бакунець, Жовківщина, Яворівщина. Депутатська група "Довіра" пропонує підтримати даний корисний в земельному відношенні законопроект. Адже основним в цьому законопроекті є можливість такого просторового планування територій громади. Це ще один крок назустріч органам місцевого самоврядування. По-перше, цей законопроект спрямований на те, аби врегулювати проблеми встановлення самих меж кожної громади. По-друге, група "Довіра" підтримує і запропоноване цим законопроектом об'єднання і містобудівної, і землевпорядної документації в одну документацію комплексну. Це дуже важливо. По-третє, група "Довіра" підтримує і надання органам місцевого самоврядування повноваження щодо планування використання земель не тільки в межах населеного пункту, а й за межами населеного пункту. Однак слід зауважити, що сьогодні органи обласні Держгеокадастру роблять такі зловживання і виставляють на аукціони за копійки на оренду на 49 років великі шматки земельних ділянок, особливо в Львівській області, особливо в Яворівському і Жовківському районі. Цю ганьбу потрібно зупинити. Також сьогодні органи місцевого самоврядування фактично двічі приймають рішення по одному і тому самому: спершу затверджують детальні плани, потім затверджують технічні документації, якщо це можна зробити одним кроком. Це скоротить корупцію. Тому пропонується цей законопроект підтримати за основу в першому читанні. Дякую. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, ну, насамперед я хочу звернути увагу на те, що даний проект закону, він не відноситься до предмету відання того комітету, який щойно його представляв, а це відсотків на 90 Комітет з питань будівництва, місцевого самоврядування і так далі. Це перший дуже важливий момент. Другий момент. Ряд норм, які є в цьому проекті закону, і ми це бачили із висновку Головного науково-експертного управління, вони не узгоджені ні з нормами Земельного кодексу, ні з іншими суміжними проектами законів. Ну і що стосується, безумовно, найважливішого питання, яке на сьогоднішній день розглядається, і у нас є дискусійні, критично дискусійні моменти у земельному комітеті, які стосуються запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Всі ми знаємо, що 10,5… 10,4 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення найбільш ліквідних знаходяться в держаній власності. Я закликаю і профільний комітет, і депутатів від "Слуги народу" посприяти максимально тому, щоб ці обсяги земельних ділянок були розпайовані між тими громадянами, які їх у свій час не отримали. Я нагадаю, що отримали лише 7,5 мільйонів громадян. Інші не отримали відповідні земельні ділянки. Тому, якщо, дійсно, так хочу сприяти розвитку земельного питання в Україні, моя пропозиція все-таки звернути увагу на те і розпаювати, і дати можливість права власності українських громадян на землю. І що стосується ще цього питання, дуже важливий момент, що на сьогоднішній день, і це якраз позиція місцевих органів влади, що не мають громади навіть коштів на генеральні плани, уже не говорячи про те, що на комплексні програми просторового розвитку. І із-за цих умов необхідно ці теж всі аспекти враховувати. І моя пропозиція - не підтримувати даний проект закону. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Івченко Вадиму Євгеновичу. Після цього переходимо до голосування за закон. Прошу запросити народних депутатів до зали.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, це фактично суто технічний закон, який має забезпечити фактично формування земельних ділянок і реалізацію земельно-правових відносин. Дехто сказав, що він потрібен громадам. Так виходячи тільки із змісту документації, яка пропонується, я вам скажу: погодження буде відбуватися 1 рік, процедура затвердження ще 4-6 місяців. Вартість, вона точно перевищить сумарну вартість створення детального плану, генерального плану і безпосередньо розробки топографічного матеріалу, і проведення інвентаризації земель. А ви запитали у громад, чи цей закон потрібен? Ми коли подивилися, що тут пропонується, колеги, так я вам скажу. Наступне. Додається попередній розгляд на містобудівній раді і відповідного рівня стратегічна екологічна оцінка, громадські обговорення, розгляд в містобудівній раді при облдержадміністрації і так далі. що цей законопроект ускладнить долю територіальних громад і створення там детальних планів і генеральних планів. І наступне. Навіщо в статті про порядок затвердження документації землеустрою вводити порядок затвердження такої документації з відсилкою на інший закон? Ми що, третій або п'ятий закон будемо засилати? Цей закон, просто він технічний, але він працювати, колеги, не буде. І я раджу перед тим, як будь-які закони подавати, які будуть стосуватися формування територій громад, питати у громад, бо вони будуть розробляти ці плани, вони будуть їх затверджувати, і вони точно знають, які служби як працюють і який час буде витрачений безпосередньо на те, те, щоб реалізувати те, що прописано в цьому законі. Колеги, це мертвий закон, він просто не здатний до того, щоб навести лад в земельних відносинах в територіальних громадах України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі бажаючі виступили? Будь ласка, підготуйтесь до голосування, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель (реєстраційний номер 2280). Прошу запросити народних депутатів. Шановні колеги, готові голосувати? Ставлю на голосування і прошу підтримати та проголосувати.

За-265 Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. По фракціям покажіть, будь ласка. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази (реєстраційний номер 0874). Доповідає голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики та природокористування Якименко Павло Віталійович. Шановні колеги, шановний Дмитро Олександрович! Ми уважно розглянули законопроект 0874 про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази вважаємо, що його прийняття є вкрай важливим та актуальним для країни. Адже на сьогоднішній день ця сфера не врегульована та розвивається без врахування міжнародних процесів та проблем збереження навколишнього середовища. Запропонований законопроект, на наш погляд, вирішує дві проблеми одночасно. Перша: збереження озонового шару та зменшення впливу на клімат, заборона випуску озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів у навколишнє середовище, підвищення кваліфікації персоналу, який працює з кліматом і озононебезпечними речовинами та обладнанням, що їх містить, а також запровадження контролю витоків. Це забезпечить зменшення потрапляння речовин у довкілля і відповідно негативний тиск на кліматичну систему та навколишнє середовище. Та другу: недопущення постачання на український ринок морально застарілого обладнання, від якого відмовляються країни Європи та інші розвинені країни. Таке обладнання дешеве сьогодні, а завтра його не буде чим заправляти. Післязавтра – це відходи, які також стануть нашою екологічною проблемою. І ще одне: виконання взятих на себе зобов’язань. Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар – це міжнародна угода, що вимагає поступового скорочення та подальшого припинення споживання цих речовин. І Україна як сторона протоколу, як розвинена, відповідальна країна має це забезпечити. Хочу зауважити, що до розгляду законопроекту Верховною Радою України в другому читанні комітетом підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 66 поправок і пропозицій, що надійшли від чотирьох суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких: 3 – відхилено, 56 – враховано, 7 – враховано частково. Дякую за увагу. Прошу підтримати та проголосувати у другому читанні.

Є пропозиція на завтра перенести? Шановні колеги, тут майже всі правки враховані. Лабунська. Маріковський. Шановні колеги, хвилину з мотивів представнику міністерства - і переходимо до голосування. Заступник міністра Рябчин. 17:44:37 РЯБЧИН О.М. Олексій Рябчин, Мінекоенерго. Я хочу подякувати заздалегідь народним депутатам. І хочу попросити проголосувати за даний законопроект. І де-факто допомогти віддати борги природі і віддати борги, виконати міжнародні зобов'язання. Озоноруйнівні речовини, вони використовуються в холодильному, кондиціонувальному, нагрівальному, насосному обладнанні, системі протипожежного захисту, вогнегасниках, високовольтних розподільних пристроях. Це все буде регулюватися. І закон передбачає створення реєстру операторів контрольованих речовин, а також фіксує вимоги при звітуванні суб'єктів. Передбачається взагалі, що до 2045 року держави мають скоротити використання цих фторованих парникових газів, які прийшли на заміну озоноруйнівним речовинам, на 80 відсотків, тобто повністю заборони не буде. І хочу звернутися до українців, до громадян. Пам'ятайте, що коли ви на вулицю викидаєте старий холодильник або кондиціонер, саме таким чином, ви вбиваєте нашу планету. Будь ласка, не робіть цього. І прохання підтримати цей, надто важливий для України закон. Дякую.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 озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази (реєстраційний номер 0874). Прошу підготуватися до голосування. І, будь ласка, не розходьтеся, тут у наступному законопроекті також небагато правок. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-322 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціям. платформа - За життя" – 12, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 12, "За майбутнє" – 15, "Голос" – 18, "Довіра" – 15, позафракційні – 10. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (реєстраційний номер 0875). Доповідає Якименко Павло Віталійович, голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Прошу не розходитися, всі правки враховані.

проект Закону про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (реєстраційний номер 0875). Прошу підтримати та проголосувати. За-335 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям.

Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (реєстраційний номер 1233). Доповідає голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякова Галина Миколаївна.

22 пропозиції відхилено, автори не всі настоюють. Наведені концептуальні зміни такі. Приведено у відповідність назву законопроекту, тепер він називається "про внесення змін до закону 265 Кодексу законів про працю України". Штрафні санкції зменшуються на 50 відсотків в разі сплати їх протягом 10 банківських днів з дня винесення постанови. Штрафні санкції не застосовуватимуться, якщо роботодавець усунув порушення до перевірки або під час її проведення. Однак відповідне положення не застосовується до повторних порушень, до рецидиву відповідно. Крім того, в разі виявлення порушення вперше у малого бізнесу, який є платником єдиного податку І-ІІІ групи, до них застосовується тільки попередження. Це пропозиція фракції Таким чином, комітет рекомендує схвалити текст порівняльної таблички та додаткової таблички та рекомендував парламенту прийняти законопроект в другому читанні та в цілому як закон. Дякую. Шановні колеги, дві правки у нас не враховані. Підласа - 1 правка, Підласа - 2 правка. Не наполягаєте? Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон Підласій. Яка правка? Додаткова порівняльна таблиця від 13.11, 1 правка і 2 правка.

звільненням працівників на державній службі. Власне, ці зміни були враховані в законопроекті 1066, який ми підтримали. І суть цих змін полягає в тому, що ми дозволяємо на державній службі не пропонувати альтернативну посаду при звільненні державних службовців.

Ставлю правку номер 1 Підласої, вона не була врахована комітетом. Однак, я так розумію, думка трохи змінилась, да? Прошу підтримати та проголосувати. 17:51:35

За-240 Правка врахована. Правка номер 2 Підласої. Така сама ситуація? Да. Комітет її не врахував, зараз він не заперечує. Прошу підтримати та проголосувати. Правка номер 2 Підласої Роксолани Андріївни, додаткова таблиця.

За-231 Рішення прийнято. Правка номер 4, Бондарєв. Не наполягає. Правка номер 13. А хтось буде наполягати на правках? Пропоную переходити до голосування за законопроект. Давайте без мотивів. Є у вас правки? Включіть мікрофон Герасимову. Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні українці! Що зараз відбулося на ваших очах? У досить гарний закон, який був підготовлений комітетом і за який всі збиралися голосувати, тільки що були вставлені правки, які не мають до нього жодного відношення, але які його спотворюють і стосуються зовсім інших речей. Тому, на жаль, "Європейська солідарність" не зможе підтримати цей законопроект зараз саме через правки, які з неба звалились і тільки що були прийняті в залі. Дякую. Додаткова табличка давно оприлюднена на сайті і її всі бачили. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.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

Готові голосувати, шановні колеги? Прошу підтримати та проголосувати.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 По фракціям покажіть, будь ласка. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (реєстраційний номер 2043). Пропонується його розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-226 Рішення прийнято. Слово надається.... Це процедурне рішення, тут було достатньо і 150. Слово надається заступнику голови Комітету з питань цифрової трансформації Федієнку Олександру Павловичу. Доброго дня, шановні присутні! Доброго дня, шановний головуючий! Дякую, Дмитро Олександрович, на останніх хвилинах з третього разу ми все ж таки розглянемо цей законопроект. адаптація законодавства України до законодавства Євросоюзу є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу . Однією з важливих сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України, є технічні правила і стандарти, особливо з питань безпеки. Колеги, в цьому законопроекті немає політики, він про такі скучні, але вкрай необхідні речі, як регламенти та стандарти. Слід зауважити, що цей законопроект розроблявся за участі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та фахівцями з питань безпеки, кібербезпеки громадського сектору. На теперішній час питання забезпечення інформаційної кібербезпеки в Європейському Союзі регламентується сімейством стандартів щодо системи управління інформаційною безпекою. Ці стандарти використовуються для незалежного оцінювання відповідності систем, які використовуються для захисту інформації. В Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" вноситься альтернативний спосіб підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації. Законопроект запроваджує на території України вимоги стандартів сімейства СУІБ для окремих категорій інформації. Мова йде про відкриту або конфіденційну інформацію, вимоги щодо захисту, встановлені законом, або яка належить до державно-інформаційних ресурсів. Така інформація може оброблятися у системі без застосування комплексу системи захисту інформації, але за умови підтвердження відповідності системи вимогам із захисту інформації. Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації на своєму засіданні 30 жовтня 2019 року ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (щодо підтвердження відповідності…) Дайте ще дві хвилини. Олександр Павлович, і від авторів, і від комітету. 17:57:41 ФЕДІЄНКО О.П. Так, дякую, дякую за надане слово ще. Отже, Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації на своєму засіданні 30 жовтня 2019 року ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації) (реєстраційний номер 2043), внесений 9.09.19 року народними депутатами України Федієнком Олександром та Михайлом Крячком. Головне наукове управління у своєму висновку також пропонує поданий законопроект в першому читанні прийняти за основу. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Надійшла пропозиція без обговорення голосувати за цей законопроект. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (реєстраційний номер 2043). Прошу зайняти свої місця. Готові голосувати? Продовжую засідання на 15 хвилин. Да, да, да. Прошу підтримати та проголосувати.

За-291 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція розглянути законопроект 2133 – це проект Закону про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності, – і перейти, і закінчити вже вечірнє наше засідання. Є згода? Є. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-261 Рішення прийнято. Доповідає народний депутат України Івченко Вадим Євгенович. Михайло Михайлович Цимбалюк. Шановний пане Голово, шановна президія, колеги, насправді законопроект 2133 є надзвичайно важливий і актуальний. Сьогодні за статистикою кожен шостий громадянин України потерпає від так званих чорних колекторів. Питання саме законодавчого врегулювання цієї проблеми, або так званої безнадійної заборгованості, є справді вкрай актуальною. Наразі чинне законодавство не містить прямих загальних норм, кваліфікуючи ознаки недобросовісних практик і дій, необхідних для саме простроченої заборгованості. Відсутні також законодавчі механізми, що порушують права боржників, відсутній і механізм відшкодування шкоди боржнику від незаконних дій колекторів. Було в комітеті проведено засідання робочої групи, яку очолювала колега пані Ольга Бєлькова, якій я дякую за те, що на цій робочій групі були присутні представники професійних колекторів, представники банків, а також були представники уже організованих груп потерпілих, правозахисників, які захищають тих людей, яким вдень і вночі телефонують і від імені так званих чорних колекторів вимагають повернути заборгованості. Людей позбавляють майна, останніх засобів для існування. Наша основна мета цього законопроекту – це захистити права і законні інтереси боржників від недобросовісних дій колекторів. Ми прекрасно усвідомлюємо, що є і позиція представників банків. Але насамперед цей законопроект покликаний захистити права боржників. Прошу підтримати… Дякую. Доповідає голові підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Бєлькова Ольга Валентинівна. Шановні колеги, шановний пане Голово, шановні українці! Мій колега уже зазначив, для чого цей законопроект сьогодні було подано на ваш розгляд. Справа в тому, що Верховна Рада неодноразово уже і наш комітет намагався врегулювати порядну роботу колекторських компаній. Дійсно, такі компанії працюють сьогодні в Україні, не маючи власного закону. Частина з них веде свою діяльність, як і годиться: не турбує громадян у нічний час, не звертаються з погрозами, не звертаються до сусідів, ведуть себе адекватно, як і потрібно працювати з боржниками. Законодавча база різних країн, ми її проаналізували. Є такі країни, де є окремі закони, є країни, де немає відповідного законодавства. Разом з тим, в Україні ми вважаємо як комітет, що було би правильно, щоб був зрозумілий для всіх закон, в якому буде дослівно сказано, що можуть, а що не можуть робити колекторські компанії. Крім того, ми запросили на засідання нашого комітету представників боржників, які потерпають фактично від тих "чорних" колекторів, про яких вже говорилося. Вони зазначили, що очікують посилення кримінальної відповідальності за порушення прав громадян, і це є актуальним. Дійсно, є навіть доведення до самогубств, і це є реальні факт, але довести в суді фактично наміри самої компанії сьогодні не вдається. Ми запрошували і банкірів, які висловили свої пропозиції. І наш комітет, розуміючи делікатність цього питання і розуміючи його важливість, ми будемо пропонувати створення додаткових обговорень, які обов'язково врахують всі пропозиції від усіх стейкхолдерів цього процесу. Дуже дякую. Прошу підтримати за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, надійшла пропозиція прийняти цей законопроект в першому читанні без обговорення. Немає заперечень? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності (реєстраційний номер 2133). Будь ласка, займіть свої місця, ставлю на голосування. Шановні колеги, поки сходяться наші колеги народні депутати є ще 3 постанови, про зміни у складі тимчасових слідчих комісій, вони вам роздані, дві. І одна – проект Постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України. Давайте їх теж розглянемо, там дуже швидко буде. Готові голосувати за 2133? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності (реєстраційний - 2133). Прошу підтримати та проголосувати.

За-309 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації (реєстраційний номер 2324). Можемо приймати без обговорення?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 За-263 Рішення прийнято. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації" (реєстраційний номер 2434). Шановні колеги, давайте без обговорення, в нас мало часу. Зміна в складі? Давайте я вам дам з мотивів і Геращенко, більше ніхто не наполягає. Нестор Іванович Шуфрич, хвилина, з мотивів. (Шум у залі) Ні, Нестор Іванович… Ви ж наполягаєте… Добре, скорочена процедура і два з мотивів: Нестор Іванович Шуфрич і Геращенко. За скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-233 Рішення прийнято. Шуфрич - хвилину з мотивів. Нестор Іванович, дві хвилини, будь ласка. Але час пішов.

згідно з процедури отримати слово. Тому що "за - два і проти – два" не зможуть зараз виступати, а виключно два народних депутати. Пані Ірина, і дякую, що мені таки дали можливість підійти до трибуни. Шановні колеги, робота цієї слідчої комісії в цілому є абсурдною. Влада, монобільшість, ініціювала створення слідчої комісії. Чесно кажучи, це на голову не лізе. Добре, ми зробили чотири потужні спроби зібрати цю слідчу комісію. Перший раз чекали біля півгодини на організаційне засідання, врешті-решт зібрались. Вдруге - то вже посприяв, відверто скажу, я, - тут зібралися, в нижній залі, але провели його в закритому режимі. І коли ми його закрили, почули від представників СБУ, що інформація закрита і ми не уповноважені її отримати. Третє засідання, на жаль, одне з засідань було перенесено і відмінено за годину до початку. А четверте не зібралося із-за кворуму, ми 29 хвилин чекали, щоб прийшли народні депутати. Сьогодні, на жаль, я змушений констатувати, що є бажання репресувати відповідні канали. І враховуючи, що весь час піднімалось питання реклами, впливу на медійний простір, в мене є підозра, що це в інтересах окремого каналу, бувші працівники якого, троє, є членами слідчої комісії і після цих змін залишаються членами слідчої комісії. Тому я вважаю роботу цієї слідчої комісії необ'єктивною, заангажованою і виключно такою, яка використовується в незаконних комерційних цілях. Тому ми сьогодні проти будь-яких змін і проти роботи цієї комісії. Дякую, Несторе Івановичу. Я думаю, що після зміни складу буде ще краща робота і швидша. Геращенко Ірина Володимирівна. І, будь ласка, запросіть народних депутатів, після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, про яку протидію інформаційним кампаніям Російської Федерації можна говорити, коли сьогодні на Майдані ходять журналісти телеканалу "Звезда"? Я хочу нагадати, що засновником телеканалу "Звезда" є Міністерство оборони Російської Федерації, офіційні Збройні Сили яких сьогодні воюють на Донбасі, які захопили Крим. І, вибачте, будь ласка, коли ми читаємо сьогодні вже заяви Служби безпеки України, яка говорить: ну, вони ж поки що не порушують українське законодавство, ми за ними слідкуємо. А в цей час дівчина-пропагандистка, а не журналістка, викладає свої фото в Instagram з бойовиками, про яку протидію ми говоримо? "Слуги", вам не соромно? Ми вимагаємо від Служби безпеки України закрити кордони для російських пропагандистів, там немає журналістів, це пропаганда, яка малює Збройні Сили України карателями, яка показувала наших солдатів, катування їх. Про що ви говорите, яку ви ТСК створюєте, якщо ви відкрили українські кордони для російських пропагандистів? Ганьба!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 для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації". Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-256 Рішення прийнято. Шановні колеги, якщо я зараз поставлю Постанову про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення, реєстраційний номер… Що, ви наполягаєте на голосуванні? Голосуємо. Так я ставлю на голосування це питання, вам же роздано. Встигаємо, встигаємо, дві хвилини. Встигнемо. Шановні колеги, вона… відхилення стоїть, пропозиція комітету - відхилити. Вам Регламент… Ви коли брали 30 хвилин, вам Регламент був потрібен! Да, я розумію, що "да". А якщо у нас зміниться головуючий, може він продовжити на 15 хвилин за Регламентом? Да. Немає такого в Регламенті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, на правах, наданих статтею 28 Регламенту, я продовжую як головуючий ще на 15 хвилин. Дякую. Шановні колеги, ставиться на розгляд проект Постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення. Є пропозиція проголосувати цей розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-237 Рішення прийнято. Переходимо до обговорення. Слово надається доповідачу - народному депутату України Шуфричу Нестору Івановичу. Будь ласка, Несторе Івановичу.

Шановні колеги, 18:15. Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую закритим.